прошу всіх заходити в зал, приготуватись до роботи.

Всі готові до реєстрації? Будь ласка, займіть робочі місця.

Отже, прошу народних депутатів зареєструватись. Реєструємося, колеги.

Зареєстровано 362 народних депутатів. І таким чином ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Сьогодні у нас день народження двох наших колег.

Колеги, теж хочу нагадати і повідомити, що сьогодні ми маємо можливість в обідній час разом переглянути фільм "Кіборги. Герої не вмирають" та зустрітися з творчою групою, яка створила це кіно. І ми маємо відзначити, що власне Верховна Рада України визначає розвиток українського кіно одним з головних свої гуманітарних пріоритетів. І у великій мірі завдяки нашим рішенням ми і маємо ренесанс українського кіно. І тому я запрошую усіх о 14 годині на третій поверх, де відбудеться перегляд фільму "Кіборги. Герої не вмирають" і на зустріч з творчою групою. Тепер, колеги, про порядок денний. Ми узгодили з Комітетом безпеки і оборони, що блок питань безпеки і оборони ми будемо розглядати 16 січня разом з Законом продеокупацію. Тобто, що цей блок 16 січня буде окремим ключовим блоком, і ми будемо мати протягом одного дня весь блок питань безпеки і оборони.. А ранок ми починаємо з того закону, розгляд якого ми не завершили вчора. Це Закон 6016-д: проект Закону про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність. І ми розпочнемо день з продовження розгляду правок. я прошу приготуватися НінуЮжаніну. І після того ми перейдемо до голосування. Після голосування буде пропозиція включення питань в порядок денний сесії і потім блок… Потім, як я і говорив на Погоджувальній раді, близько 11-ї години ми будемо мати можливість згідно 131 статті Регламенту України зробити уточнення в Закон України "Про Державний бюджет України…" Я даю доручення Апарату роздати рішення Комітету бюджетного. Вже вчора було рішення, і роздадуть, я думаю, досить швидко. буде пропозиція проголосувати за уточнення до Податкового кодексу України. Але перед цими питаннями буде запропоновано відкликати проект Закону про антикорупційні суди. І, я сподіваюсь, сьогодні весь зал зможезмобілізуватись, і ми зможемо прийняти це рішення. Отже, така логіка нашого першого дня роботи. Ой, першої половини роботи. Потім будуть закони другого читання, серед них це дисциплінарний статут Національної поліції і це питання пропарковки, в яке, я думаю, ми ввійдемо ще до обіду, бо це питання, яке сьогодні для Києва має особливе значення. І ефективність проходження робочого дня буде залежати від дисципліни в залі і буде залежати від того, наскільки ми будемо знаходити компроміс і порозуміння по законах, які сьогодні пропонуються на розгляд. І, таким чином, ми продовжуємо розгляд проекту Закону про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність. І я запрошую на трибуну головного доповідача голову Комітету з питань податкової та митної політикиЮжаніну Ніну Петрівну. Ніна Петрівна, будь ласка.

вона доєднається до обговорення, і ми повернемося до кількох поправок пані Кужель. Прошу зараз 113 поправкаДолженкова.

справа втім, що зазначена правка спрямована на виключення монополізму великих аудиторських компаній з незначними оборотами. Справа в тім, що пропозиція 113, 114, я прошу поставити їх на підтвердження, говорять про те, що необхідно виключити норми, у відповідності до яких, якщо протягом трьох років певний суб'єкт аудиторської діяльності мав дохід від надання аудиторських послуг, який перевищує 15 відсотків від конкретного підприємства, що становить суспільний інтерес, йому забороняється надавати значні послуги. Це, я вважаю, неправомірне втручання в аудиторську діяльність і обмеження права підприємства вибирати собі суб'єкта аудиторської діяльності для… ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Ми зараз ставимо по черзі на вашу вимогу 113-у і потім 114-у. 30 секунд, будь ласка. Дякую. Пропозицій дві, просив тому і час пролонгувати. Не може держава встановлювати заборону в незалежності від того, великий платник податків, невеликий платник податків, співпрацювати з певним суб'єктом аудиторської діяльності в залежності від тих сум коштів, які отримає зазначений суб'єкт аудиторської діяльності, оскільки основна його мета – здійснення незалежного, об'єктивного аудиту правильності складення фінансової звітності, а тут пряма заборона – це дискримінація. Прошу підтримати зазначені пропозиції: 113 і 114. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми вас почули. Колеги, будь ласка, на вимогу депутатаДолженкова ставимо на голосування його поправки 113, потім – 114. Комітет їх відхилив. 113 поправка. Визначайтеся.

За-60 Не підтримана. 114 поправка зараз. Зараз 114 поправка. Ми по черзі йдемо. Будь ласка, прошу голосувати. За-44 Не підтримана ваша поправка. Наступна поправка - 115. На підтвердження. 115-а. 115 поправка народного депутата Порошенка Олексія.

Аграрне віче запропонувало через депутатів "Батьківщини" і "Самопомочі", щоб саме Закон про повернення щодо відшкодування нульової ставки по ПДВ по деяким сільськогосподарським культурам, щоб ми сьогодні ми виправили ту помилку, яка була допущена безпосередньо в Податковому кодексі. Ми просимо разом з іншими законами, які ви будете ставити в порядок денний, поставити 7403, і зал має визначитись, як він відноситься до аграрного комплексу. Це вимога аграрного віче, де було більшість депутатів аграрного комітету, а також деякі керівники фракцій. Я прошу, щоб ви це питання поставили 7403 в порядок денний для того, щоб комітет мав можливість розглянути в перерві. Я дякую. Дайте відповідь. Шановний колего, ви сказали, що ви зараз ставите на підтвердження поправку, а оголосили абсолютно іншу пропозицію і норму. Я все-таки з повагою ставлюся до всіх фракцій, які намагаються таким чином вплинути на порядок денний, але ви так дезорієнтуєте залу. І в мене пропозиція, ми закінчуємо розглядати цей законопроект, є прекрасна норма Регламенту: взяти заяви від двох фракцій, зробити звернення відповідне, і президія, і зала визначаться. Тому ми рухаємося далі. І зараз я вам відповіді в контексті 115 поправки на закон 7403 давати не буду. Ми рухаємося далі, шановні колеги, а потім дамо відповідь, після завершення обговорення питання. 119-а,Довбенко, будь ласка. Дякую. Я вдячний комітету, який більшість моїх правок врахував, але є дві правки, які я буду ставити на голосування, серед них 119-а. Вона стосується того, що суб'єкт аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності, призначається загальними зборами акціонерного товариства, це частина перша статті 29. Я пропоную, що не загальними зборами акціонерного товариства, а наглядовою радою акціонерного товариства, тому прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставимо на голосування поправку 119 депутатаДовбенка, яку комітет відхилив.

133 правка: в частині третій статті 34 законопроекту слова "не повинні бути пов'язані з такими підприємствами" я прошу замінити словами "повинні бути незалежними". я вважаю, що це буде більш коректно з юридичної точки зору. Прошу депутатів підтримати мою правку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Колеги, просимо голосувати за 133 поправкуДовбенка, народного депутата.

168-а,Острікова, Семенуха. Не наполягають. 169-а,Острікова, Семенуха. Не наполягають.

Звертаю вашу увагу про те, що я вже вчора говорив, що, зокрема, абзацом 2 частини четвертої статті 49 проекту цього закону Раді нагляду надається можливість переглядати рішення, ухвалених Аудиторською палатою в межах своїх повноважень, та в разі необґрунтованості можливість скасовувати. На моє глибоке переконання, це породжує фактично можливість для зловж ивань і фактичному підпорядкуванню Аудиторської палати раді нагляду. Такі необмежені можливості впливу на діяльність ради Аудиторської палати України є нівелюванням останньої як самоврядного органу. Якщо ми собі ставимо за мету створити справді інституційно незалежний орган, я все-таки прошу вас дослухатися та врахувати цю правку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за роз'яснення. 205 поправка народного депутатаСеменухи і Острікової. Голосуємо, будь ласка.

комітет дуже консолідовано попрацював над законопроектом, майже всі поправки були враховані, і ми наближаємося, по суті, до фінішу розгляду поправок. Зараз поправка 232 пані Кужель. Будь ласка, мікрофон вам, О.В. Дозвольте, будь ласка. Олександра Кужель, "Батьківщина". По-перше, до головуючої. Я звертаю увагу, що вчора вчора в порушення Регламенту був поставлений цей закон, що как бы заговорить це питання дуже важливе по аудиту і не дати можливість всім авторам, хто подав поправки. А ми подали з Юлією Володимирівною 16 поправок, з яких 14 не враховано, щоб ви розуміли. Але коли вам в зауваженні в неврахуванні поправки пишуть "не узгоджуються із концептуальними концептуальними засадами директиви" , це все рівно, що написати "не узгоджуються з духом закону". Пані Южаніна сама собі придумала концептуальні засади, а потім всі, хто не підпадав під її засади, вони не узгоджувались.

Я звертаю увагу, що цим законом, шановні друзі, ви буде відповідати перед вашими виборцями. Практично розширив комітет Ви потім будете це отримувати дуже негативне спілкування з вашими виборцями-підприємцями. наша науково-експертна рада написала висновок: "За результатами опрацювання законопроекту зауважуємо, що його положення не узгоджуються з нормами Конституції та інших законів України". Звертаюсь до всіх депутатів: не можна підтримувати цей законопроект, бо це є ганебний законопроект. Шановні колеги, ми зараз голосуємо дві поправки пані Кужель. Я також хочу єдине що все-таки зауважити, що ми вчора діяли, йшли по порядку денному і після розгляду п'яти постанов на на скасування, перейшли до розгляду поправок. Ми готові сьогодні проголосувати, розглянути ті поправки, які ви подали з шановною пані Тимошенко,да, розглянути їх шляхом голосування в залі. Отже, за наполяганням народного депутата Кужель Олександри Володимирівни, ми зараз голосуємо поправку 232, яку комітет відхилив. Колеги, будь ласка, просимо голосувати. За-49 І наступна поправка, яку тільки що пані Кужель оголосила, - це 235. Я прошу визначитися шляхом голосування в залі. Комітет цю поправку пані Кужель відхилив. Прошу визначатися. 53 голоси – не підтримана вона. Наступна, поправка 234,Долженков. Долженков, народний депутат, не наполягає на 234 поправці. Колеги, ми розглянули всі поправки. Я прошу повертатися до трибуни паніЮжаніну. Я прошу підсумувати вас, пані Южаніна, розгляд цього законопроекту, подякувати комітету і всім колегам, які подали поправки, а також комітету, який консолідовано попрацював над їх врахуванням, щоб ми змогли швидко пройти цей законопроект в залі. І я прошу колег повертатися до сесійної зали, тому що за дві хвилини відбудеться голосування за цей законопроект. Ніна Петрівна, будь ласка, підсумуйте нам розгляд законопроекту. Шановні колеги, я хотіла би до вас звернутися ще раз щодо цього законопроекту. До другого читання, як я вчора говорила, враховано 80 відсотків поправок. Ви, справді, побачили новими очима, свіжими очима ті норми, які ми змогли підправити підправити або виписати в новій редакції для того, щоби однозначно вони тлумачилися. Я, справді, розділяю з вами думку, що вимоги до аудиторських компаній значно збільшуються. Але ж ми говоримо про майбутнє нашої країн, про аудиторів, які є найвищими спеціалістами в обліку, в фінансах, в економіці, які вміють аналізувати господарську діяльність суб'єкта, аудит якого вони здійснюють. Саме для того, щоби аудиторські компанії надавали якісні звіти, ми говорили і про ті норми, що через аудиторські компанії не повинні оптимізуватися прибутки великих суб'єктів господарської діяльності. Тому саме в законопроекті і існують такі норми, які в тому числі говорять і про винагороду, яку отримують аудиторські компанії. Бо якщо одна аудиторська компанія – ви подивіться статистику здійснює обов'язковий аудит усіх суб'єктів ринку цінних паперів за 1200 гривень, як ви думаєте, вони здійснюють аудит цих суб'єктів? Ні, не здійснюють. А є і друга сторона. Коли аудиторська компанія отримує 50 відсотків всього валового доходу компанії, яку вона аудирує, ну це ж зрозуміло, що це чиста оптимізація. Тому, звісно, в нашому законопроекті є такі норми, які виписані саме для того, щоби врегулювати ринок. І ще раз хочу повторити, що цей законопроект дає доступ великій кількості аудиторських компаній до аудиту… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте завершити одну хвилину. Колеги, я дуже прошу повертатися до сесійної зали. За хвилину відбудеться голосування цього важливого законопроекту. Я прошу повертатися до сесійної зали. І після завершення виступу паніЮжаніної я прошу Секретаріат оголосити так само оголошення, щоб депутати поверталися. Шановні колеги! Цей законопроект дає великій кількості саме аудиторських українських компаній до аудиту суб'єктів суспільного інтересу. Ми зробили з вами перший крок і прийняли зміни в Закон "Про бухгалтерський облік облік і фінансову звітність". Ми зобов'язали оприлюднювати фінансову звітність разом з аудиторськими звітами нову категорію компаній. Це та інформація, яка завжди була закрита від громадян, від експертів. Ми прийняли той закон. Давайте після "а" скажемо і "б", і проголосуємо за цей законопроект. Щоб ті норми, які ми прийняли, запрацювали. Я дуже вас прошу підтримати, будь ласка. Якщо є, тим більше, тим більше, тим більше, ми врахували про те, що дія цього законопроекту трошкивідтермінована у зв'язку з тим, що ми запізно… Дякуємо, шановна пані Ніна. Просимо вас на ваше робоче місце. Шановні колеги, буквально за одну хвилину ми розпочинаємо голосування Закону про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність. Присутні тут і представники уряду, які просять підтримати цей важливий законопроект. Уряд займає тут консолідовану позицію з авторами законопроекту і з комітетом, який підготував до другого читання законопроект. Колеги, просимо займати робочі місця. І ми переходимо до голосування. Пані Ніна, прошу вас. Дякуємо. Колеги, отже, ми завершили обговорення. Ми переходимо до прийняття рішення. І я прошу всіх зайти в зал, зайняти робочі місця. І я прошу голів фракцій запросити депутатів в зал і приготуватись до голосування. Будь ласка, колеги, щоб ми не повертались потім до голосування. Я прошу всіх дисципліновано зайняти робочі місця, максимально наблизитись до своїх карточок. Ми переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, займаємо робочі місця. І ще раз наголошую: відразу після голосування за у нас буде блок "включення у порядок денний сесії." Тому я прошу не розходитись, відразу після цього голосування будуть наступні голосування – включення у порядок денний сесії. Будь ласка, заходіть у зал. Займайте робочі місця, колеги.

Готові, так? Отже, я ставлю на голосування проект Закону про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність (№ 6016-д) за пропозицією комітету у другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Колеги, уважно голосуємо, беремо участь у голосуванні. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати.

Колеги, я поставлю на повернення. Будь ласка, голови фракцій, змобілізуйте депутатів, будь ласка, у залі. Прошу заходити у зал, займати робочі місця. Я по фракціям покажу, щоб ви орієнтувались.

усі можливості закон прийняти, просто треба змобілізувати народних депутатів. І я прошу усіх запросити в зал і під час голосування не мандрувати по залу, а бути на своїх робочих місцях.

Отже, готові, так? Ще доходять, я бачу, доходять ще депутати. Я прошу теж секретаріат запросити депутатів з кулуарів. Будь ласка, заходіть, займайте робочі місця. Прошу членів комітету допомогти мобілізації депутатів. І, колеги, зараз я ставлю пропозицію… Уважно! Я прошу кожного уважно голосувати. Ставлю пропозицію повернутись до голосування за проект Закону про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність. Колеги, уважно голосуємо, кожен голос має значення. Прошу усіх уважно взяти участь в голосуванні. Голосуємо за повернення. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо. За-228 Повернулись. Я бачу ще один голос. Тепер я ставлю закон на голосування. Будь ласка, уважно голосуємо. Зараз ми переходимо до прийняття рішення. І я ставлю на голосування проект закону… колонами заходять депутати в зал. Скоро нам не буде вистачати місць в залі для всіх депутатів. Будь ласка, займайте місця. Отже, ставлю на голосування проект Закону про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність (№ 6016-д) в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу проголосувати прошу підтримати. Голосуємо, колеги, уважно кожен голос. Прошу підтримати. Голосуємо. Два голоси. Я бачу всі застереження, я бачу, в кого не спрацювало, і також я бачу, як деякі фракції дають то більше, то менше голосів. Будь ласка, займай місця, я ще раз поставлю. Два голоси - це є критично мало, тому я ще раз поставлю на повернення. Отже, готові, так? Прошу всіхзмобілізуватися, прошу всіх взяти участь в голосуванні. Я ставлю ще раз пропозицію повернутися до розгляду проекту Закону 6016-д, я прошу всіх проголосувати, і прошу підтримати пропозицію повернутися. Голосуємо, колеги, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Повернулися. Це було просто непорозуміння, так? Тепер я, колеги, тепер, усіх приготуватися. І я ставлю на голосування проект Закону 6016-д в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу проголосувати прошу підтримати. Колеги, голосуємо, уважно. Прошу підтримати. Голосуємо.

За-229 Закон прийнято. Колеги, тепер блок важливий, який передбачає… Колеги, увага! Увага, увага! Колеги, зараз у нас важливий блок, який передбачає включення в порядок денний сесії… включення в порядок денний сесії. І зараз будуть від усіх фракцій пропозиції включити в порядок денний сесії. зараз усіх фракції пропозиції будуть включені в порядок денний сесії. Кожне голосування, колеги, є важливе, не виходьте з залу, я вас дуже прошу не виходити з залу. В блоці "включення в порядок денний сесії" є пропозиції від усіх фракцій, нам інколи бракує одного-двох голосів. Я дуже прошу, колеги, не виходьте з залу. Я прошу змобілізуватись, особливо фракції коаліції. Я хочу нагадати, що вчора було звернення, щоб ми поставили включення в порядок денний сесії 7403. І я хочу нагадати, 7403 - це є проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування податком на додану вартість операцій з вивезення за межі митної території України олійних культур. Є пропозиція його лишень включити в порядок денний сесії. 7403, колеги. І я прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Я прошу проголосувати і прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Прошу підтримати.

За-207 Поставлю ще раз, добре, колеги. Але ви не мене агітуйте, а своїх колег по залу агітуйте. Ні, у нас обговорень не буде, обговорень не буде. Я, колеги, ще раз поставлю проект закону 7403 включення в порядок денний сесії. І я хочу наголосити, це лишень включення в порядок денний сесії, Я прошу всіхзмобілізуватися і я прошу проголосувати, і підтримати включення в порядок денний сесії. Прошу підтримати, прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, голосуємо. За-232 Ми включили в порядок денний сесії, і вже комітету відкривається можливість для його розгляду. Наступний, колеги, проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. І я, колеги, прошу всіхзмобілізуватися, надзвичайно важливий законопроект 7286. І я прошу, колеги, зараз підтримати включення в порядок… Колеги! (Шум

Отже, колеги, я прошу зал заспокоїтись. Я прошу всіх зайняти робочі місця. Отже, колеги, я прошу зараз уважно дивитися законопроекти, які ми голосуємо. Отже, наступний: 7279 і 7279-1 – це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень. Законопроект, і основний, і альтернативний, надзвичайно важливий для правоохоронної системи. І я прошу всіх підтримати пропозицію включити його в порядок денний для прийняття рішення. І я прошу всіх бути на робочих місцях, колеги. Я прошу всіх бути на робочих місцях, я прошу підтримати і проголосувати, колеги. Отже, прошу підтримати включення в порядок денний сесії для прийняття рішення сьогодні. Прошу підтримати, голосуємо.

я ще раз поставлю на голосування. Я ще раз прошу включити в порядок денний для прийняття рішення 7279, 7279-1. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Дякую. Якщо ми почнемо обговорення по законопроектах, ми не завершимо цього дня. Уважно, колеги! Я прошу мене уважно послухати, під час голосування за закон попередній до мене надійшла інформація про те, що були факти неперсонального голосування. Тому після голосування за цей блок питань я поставлю ще раз голосування за закон… за закон, який ми розглядали 6016-д. Отже, щоб був спокій в залі. Зрозуміло, так? Я поставлю на переголосування. Але зараз я прошу всіх підтримати закон 7279 і 7279-1. Цей закон неполітичний, він вкрай важливий для правоохоронної системи, всієї правоохоронної системи. Я даю 30 секунд Андрію Кожем'якіну. Дуже коротко репліка, Андрій Кожем'якін. Я прошу всіх зайти в зал Доброго дня, шановні колеги! Законопроект номер 7279, який зараз пропонується включити до порядку денного, колеги, це довгоочікуваний законопроект для всіх всіх правоохоронних органів, всіх: для всіх слідчих, для всіх оперативних слідчих начальників. Чому? Тому що він в кінці кінців розподіляє вже ті злочини, які сьогодні є тяжкими, особливо тяжкими, і відокремлює від тих злочинів, які не є тяжкими, тобто проступки, ми їх будемо називати кримінальні проступки. Цей законопроект про кримінальні проступки, ми над ним працювали рік. Є альтернативний від представників "Самопомочі" і "Блоку Петра Порошенка" фракцій. Чудово попрацюємо над одним і іншим, і буде нормальний закон, для того щоб ми могли сьогодні розвантажити слідчих, які, вибачте, по 600 справ, вони займаються: крадіжки, десь якісь пошкодження і таке інше. А тяжкі і особливо тяжкі злочини, тобто вбивства, будь-які фізичні, там, вибачте, ще якісь,

виживання сьогодні наших правоохоронних органів в країні, тому що розкриваємість тих злочинів, які є на сьогодні особливо тяжкими і тяжкими, дуже низька. Дякую.

Отже, колеги, 7279 і 7279-1 я ставлю разом. Колеги, я ставлю їх разом на включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Отже, зорієнтувалися всі? Я прошу приготуватися до голосування. Готові, так? Я ставлю пропозиції включити в порядок денний сесії для прийняття рішення проект закону 7279 і 7279-1. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Кожен голос має значення. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. За-243 Рішення прийнято. Наступний, будь ласка, уважно дивіться по...

про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення та діяльності дрібних фермерських... відносин. Хто підтримує включення в порядок денний сесії, прошу проголосувати. Прошу проголосувати. Голосуємо.

Рішення не прийнято. Я поставлю ще раз. Тільки включення в порядок денний сесії. Я ще раз поставлю. Колеги, ви визначайтесь. Я ставлю ще раз, нехай зал визначиться: 7363, 7363-1 і 7363-2. Голосуємо, колеги. Прошу визначатися.

Рішення не прийнято. Наступний: 7180. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей управління державними банками. 7180 і 7180-1. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. залі) Я боюся, що ваш голос не був би вирішальним. Але… Давайте, якщо буде голосування близько, я повернуся. Якщо буде хоча би 220. Наступне: 6675. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об'єднань та використання міжнародної технічної допомоги. Включення в порядок денний сесії для прийняття рішення – такою є пропозиція комітету. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. За-175 Рішення не прийнято. Наступний: 6542, 6542-д. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України. Включення в порядок денний сесії. Прошу голосувати.

колеги, це є останній законопроект відкликання, включення. Зараз буде відкликання законопроекту. Це в одному блоці. Це не розгляд. Отже, я достатньо зрозуміло говорю? Зараз буде відкликання. Одна хвилина. А потім ми поставимо 6016-д. Прошу всіх зайти в зал. До речі, я хочу також повідомити і прихильників Закону 6016-д, що через дві хвилини буде голосування за нього. Також хочу повідомити прихильників внесення змін до Бюджетного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 Відкликання цього закону є необхідне, щоб Президент зміг внести закон про антикорупційні суди. Президент України публічно звернувся до Верховної Ради України, щоб Верховної Ради України прийняла це рішення. Зараз буде це голосування. Потім переголосування 6016-д. А потім уточнення бюджету і Податкового кодексу. Тому зараз важлива максимальна мобілізація в залі. Я прошу всіх зайти в зал і прошу приготуватись до голосування. Готові, так? Я прошу дискусії не вести під час голосування. І прошу міністра не відволікати депутатів. Отже, готові до голосування? Я ставлю на голосування пропозицію про відкликання законопроекту 6011, це є проект Закону про антикорупційні суди. Щоб мали можливість ми, щоб Президент мав можливість внести свій закон. Я прошу, колеги, всіх проголосувати і прошу всіх підтримати, колеги. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги!

За-235 Рішення прийнято. Це важливе рішення, воно відкриває шлях до внесення Президентом законопроекту про антикорупційні суди і відповідно його розгляду. І, колеги, останнє - це Барна, його прохання: 7410. Вчора кілька голосів не вистачило. про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік". Вчора не вистачило кілька голосів. Це лишень включення у порядок денний сесії. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги! Прошу підтримати. Прошу… Підтримайте, колеги, це лишень включення у порядок денний сесії: 7410. Прошу голосувати, прошу підтримати. Прошу голосувати. Прошу голосувати включення. Це тільки включення у порядок денний сесії. Я поставлю потім ще раз. Отже, колеги, я зараз, як і обіцяв, поставлю на повернення до 6016-д. Я прошу максимальної мобілізації у залі,

Всі готові? Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутися до розгляду 6016-д, проект Закону про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність. І, колеги, кожен голос має значення. Я прошу всіх дуже уважно проголосувати. Я всіх прошу взяти участь у голосуванні. Готові, так? Я ставлю пропозицію повернутись до 6016-д. Прошу… Так, і переголосувати. Спочатку повернутись. Я прошу підтримати і прошу проголосувати. Прошу підтримати. Прошу проголосувати уважно, кожен голос. Прошу підтримати, колеги. Колеги, стоп! Увага! Зупиніть голосування.

Колеги, я прошу Максима підійти. Колеги, будь ласка, заходіть в зал,

Колеги, у нас маленькі консультації. Колеги, я прошу для консультацій голову регламентного комітету. Будь ласка, Пинзенику. Будь ласка, Пинзенику слово. Прошу, Павло Пинзеник. Прошу, роз'ясніть ситуацію, як діяти у Верховній Раді. Будь ласка, дайте роз'яснення, як нам діяти у Верховній Раді.

Зараз я запрошую до виступу виконуючого обов'язки голови регламентного комітету Павла Пинзеника. Відійдіть, будь ласка, від трибуни і дайте можливість Павлу виступити. Павло, я прошу вам роз'яснити, як нам бути в цій ситуації. Будь ласка. Колеги, не знаю, чи є потреба пояснювати, як бути в ситуації, є потреба повернутися до вимог Регламенту, який передбачає наступне. Розгляд питання

Отже, колеги, прошу зайти в зал. В даному випадку В нас є зараз заява на перерву від двох фракцій: фракції Радикальної партії і "Батьківщини". Вони готові замінити перерву на виступ. І я даю можливість виступити.

було зафіксовано колегою Олександрою Кужель неперсональне голосування: один із наших дуже відомих депутатів проголосував шістьма картками. Ми одразу, відповідно до Регламенту, про це повідомили Голову парламенту. І ваш обов'язок, шановний пане Голово, відповідно до статті 48 Закону про Регламент частини четвертої поставити на переголосування. Я хочу попередити, що зараз ценеперсональне голосування, порушення закону, дестабілізує роботу парламенту. Якщо не будуть виконані вимоги закону, фракція Радикальної партії відмовляється брати участь у роботі парламенту, який не дотримується вимог закону. Дякую. Також є заява на перерву від двох фракцій, і теж готові замінити. Будь ласка,Березюк. Березюку.

українців, які проживають сьогодні в трьох мільйонах квартирах в багатоквартирних будинках і в яких сьогодні не встановлені лічильники газу, дали нам мандат, всім нам, парламентарям цього парламенту, врегулювати питання обліку газу сьогодні, і без цього рішення… сказали, щоб ніхто із депутатів не повертався в свої мажоритарні круги, тому що вони будуть тоді ходити на Різдво, разом блокувати вулиці і захищати свої інтереси з цими людьми від газової мафії. Шановні народні депутати, ми сьогодні від імені багатьох, як сказала, 8 мільйонів людей, які звернулися з відкритими зверненнями і на адресу Президента України, і на голів всіх фракцій цього парламенту, і на Голову Верховної Ради, і сказали, щоб ми сьогодні проголосували за Закон 5722. На жаль, парламент не зміг проголосувати про спільний законопроект, який був підготовлений комітетом, але в нас є ще в резерві 5722, і саме його ми сьогодні маємо проголосувати. Пропозиція є такою: проголосувати без обговорення і забути, і дати людям нормально врегульоване питання відповідно до закону газові компанії прийдуть і просто відключать газ, вимагаючи від людей, щоб стояв будинковий лічильник газу і щоб люди забули про квартирні лічильники, які надають людям справедливість Це питання не політики. Зрозуміло, що комусь тут в цій залі це питання грошей, для когось це питання політики. Але це питання не політики і не грошей, це нормального спокою і життя українських громадян, які чекають цього рішення від нас сьогодні. Закликаємо всіх вас сьогодні проголосувати за закон зараз без обговорення і йти далі. Просимо Голову поставити його зараз. Час не передається. Час не передається. Час не передається, колеги. Тоді договоріть, пані Олена, договоріть. Обидві фракції, які сьогодні знаходяться тут, і всі інші, які можуть приєднатися і підтримати, будуть блокувати цю трибуну до того часу, поки це рішення не буде прийнято. Цей мандат є сьогодні у всіх відкритих зверненнях людей

Це питання не лише сил, які стоять тут, а і всіх тих, які були авторами Закону 5722-д, який був ганебно завалений. Це і фракція БПП, це і фракція "Народний фронт", це всі народні депутати, які підтримували закон. І сьогодні, ми сподіваємося, всі і інші підтримають закон і приймуть це рішення. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, прошу займати робочі місця. Колеги, зараз стоїть на порядку денному усунення неузгодженостей у тексті Закону про бюджет і Закону про збалансованість бюджетних надходжень. Якщо, колеги, зараз… якщо ви думаєте говорити мовою шантажу, так не буде, так не буде, колеги. Тому, колеги, я прошу зайняти… Я прошу приготуватись до голосування, прошу зайняти робочі місця. Колеги, увага!Увага! увага!Увага! Я прошу всіх зараз зайняти робочі місця, після голосування за уточнення в бюджет і уточнення Бюджетний кодекс я запропоную залу, щоб дане питання було перенесене ближче, але це буде після голосування за уточнення бюджету. Якщо зараз ви не займете робочі місця, колеги, це просто буде зірвана робота Верховної Ради України, і ми просто не будемо мати можливості працювати повноцінно. Я ще раз говорю, що після уточнень до бюджету і до Бюджетного кодексу я запропоную залу, щоб ми законопроект перенесли ближче. Цього достатньо є? Достатньо, так? Зараз уточнення, а потім я запропоную залу, щоб повернулись. Не підходить? Тоді стійте. Отже, колеги, я переходжу до наступного питання. Зараз у нас наступним питанням є питання про усунення неузгодженостей у тексті прийнятого Закону України про Державний бюджет на 2018 рік. Це питання, яке стосується безпеки, з яким звернулося Міністерство оборони. І, колеги, нам… По веденню навіть не треба обговорення, а треба тільки голосування. І я зараз хочу нагадати, що 7 грудня 2017 року Верховною Радою України в цілому прийнято Закон України про Державний бюджет на 2018 рік. Відповідно до статті 131 Регламенту Верховної Ради України нам необхідно усунути деякі неузгодженості в певних положеннях зазначеного закону. Пропозиції щодо усунення неузгодженостей вам роздано. Якщо не буде заперечень, я зараз прошу, колеги, провести запис: два – за, два – проти. Прошу голосувати, прошу підтримати. Прошу записатись на виступи.

Ємець, будь ласка. 11:10:28 ЄМЕЦЬ Л.О. Шановні колеги, законопроект, який пропонується, має забезпечити питання захисту наших військовослужбовців, забезпечити їх соціальні потреби. Йдучи в новий рік, ми маємо розуміти, що там, в окопах, сидять солдати, які захищають наше право під ялинкою випити келих шампанського. І без них ми б сьогодні були абсолютно під п'ятою російської окупації і не мали б ніякої можливості ні бути з рідними, ні святкувати Новий рік, ні будь-які інші свята. Ми маємо поважати їх роботу, маємо забезпечити їх належним обладнанням, маємо забезпечити їх належними соціальними пільгами. Тому я закликаю всіх проголосувати за зміни до державного бюджету і захисти наших військовослужбовців. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Блоку Петра Порошенка" -Вінник Іван Юрійович. 11:11:24 ВІННИК І.Ю. Доброго ранку, шановні колеги! Я хотів би, перш за все, звернутися до Голови Верховної Ради, до колег депутатів, які знаходяться поруч з трибуною зараз. По-перше, я категорично підтримую ті вимоги, які ви формулюєте стосовно газових лічильників, стосовно обліку газу, стосовно, на жаль, тієї колізії іконкурентності норм, яка створюється, якщо ми не переголосуємо проект, який у вівторок в вечорі не набрав голоси. Я хотів би звернутися до Андрія Володимировича Парубія з приводу того, щоб ми якось змоделювали зараз роботу таким чином, що одразу після бюджету ми б повернулися до цього питання, все ж таки проголосували і набрали зараз голоси за цей бюджетний... уточнення бюджету на 2018 рік щодо військовослужбовців. Справа в тім, що сьогодні в зв'язку із "Прикінцевими положеннями" проекту бюджету на 2018 рік, який ми проголосували, існує проблема того, що ми обмежуємо дію Закону про соціальний захист військовослужбовців, про пенсійне забезпечення військовослужбовців, а також інших осіб, якіувільнюються від проходження служби, в тому числі служби в Антикорупційному бюро, в Національній поліції, тощо. Стаття 22 Конституції забороняє обмежувати будь-яким нормативно-правовим підзаконним актом дію і норми закону. Фактично проголосувавши норми положення таким чином, як це зараз пропоновано в проекті бюджету на 2018 рік, ми обмежуємо дію законів, які забезпечують соціальний захист військовослужбовців.

щодо стратегічно розвитку безпекового сектору України, ми маємо сьогодні врегулювати терміново це питання. Водночас ще раз звертаюся до колег депутатів, які абсолютно обґрунтовано вимагають вирішення питання по газових лічильниках, повернутися на робочі місця…

Хотів зазначити наступне. Стосовно підтримки цих законопроект фракція "Партії "Відродження" буде їх підтримувати як зміни, які сьогодні можуть

підтримати вимоги наших колег і проголосувати за питання вирішення долі цих лічильників, побудинкових. Тому що сьогодні це нагальне питання. Я щойно повернувся з Харкова. Люди вже стогнуть від того, що їм не дають можливості сплачувати платіжки за тими цифрами, які вони споживають, і нараховують якісь цифри, які сьогодні є незрозумілими. Тому проблема є, її потрібно потрібно вирішувати, і давайте зараз підемо назустріч тим колегам, які зараз вийшли до трибуни. І останнє. Стосовно законопроекту 6016-д. Хочемо підтримати, що потрібно йти за Регламентом. Якщо є питання не персонального голосування, потрібно переголосувати. І хочу, щоб всі звернули увагу на висновок Головного науково-експертного управління стосовно цього законопроекту 6016. Вони прямо пишуть, що та надбудова, про яку йдеться мова в цьому законопроекті, вона створюється в майже корупційний спосіб, і хто буде контролювати потім всю цю діяльність, незрозуміло. Тому, можливо, потрібно повернути до комітету, щоб вони дали відповідь, що там відбувається, і що буде надбудовуватися в системі аудиту. Дякую. Дякую. Зараз дам слово усім фракціям. Я прошу зараз увагу усіх народних депутатів. Увага, колеги! Мені трошки є дивна атмосфера в залі, і я не розумію її передумов. Позавчора, у вівторок, усі були свідками, що я як Голова Верховної Ради робив усе можливе, щоб прийняли закон про лічильники. Більш того, вчора ми провели консультації, і ми домовились, що сьогодні я поставлю його на перенесення. Так було чи ні? Я звертаюсь до учасників консультацій. І я сказав, що після уточнень до бюджету я поставлю на голосування перенесення закону про лічильники. Я є особистим його прихильником. І у вівторок я його ставив велику кількість разів. І зараз я звертаюсь до залу з великим проханням заспокоїтись. У нас є голоси і під уточнення бюджету, і під уточнення податкового, і перенесення лічильників. Тільки для того треба зайняти робочі місця і проголосувати. Якщо є якісь інші причини, поясніть їх. Бо, якщо причина тільки в тому, в тому залі сьогодні є достатньо голосів, щоб ми змогли зробити і уточнення в бюджет, і уточнення в податковий, і перенесли питання лічильників. Так? є в податковому. Чим довше ми будеморозбалансовувати зал, тим менше ми рішень приймемо. Чим швидше ми займемо робочі місця і будемо приймати рішення в той час, коли в залі є найвища концентрація, тим буде ефективніше. Тому я прошу зараз швидко завершити обговорення, внести уточнення по бюджету, потім уточнення по податковому, потім перенести лічильники і проголосувати за лічильники. Підтримується, колеги? Підтримується. Отже, зараз Олег Валерійович Ляшко, одна хвилина. Потім - Івченко одна хвилина. Будь ласка. Потім -Острікова. Будь ласка. Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша команда наполягає на тому, щоб парламент зараз проголосував за рішення, які врегульовують питання соціального захисту військовослужбовців. Я звертаюсь до всіх своїх колег. Наші військовослужбовці, за минулу ніч декілька поранено, один загиблий. І вони заслуговують на підтримку держави, на фінансування соціальних потреб. Я не бачу сьогодні більш важливіших питань, аніж питання оборони, безпеки, соціального захисту українців, в першу чергу військовослужбовців. Тому я пропоную зараз проголосувати і врегулювати, і надати весь необхідний соціальний захист нашим українським військовослужбовцям, які сьогодні на морозі, на снігу, на холоді захищають інтереси української держави, інтереси українців. Далі голосуємо врегулювання питання соціального захисту, в тому числі право на зниження комунальних платежів для наших людей, мільйонів українців, яких грабує влада…

СергійЄвтушок, фракція "Батьківщина". Я одразу хочу сказати, чому така конструкція зараз відбувається біли трибуни Верховної Ради. Тому що, Андрію Володимировичу, як тільки внесуться зміни, проголосуються до бюджету, у нас немає довіри до більшості, в якої вже давно літаки заправлені паливом, вони одразу покинуть сесійну залу. І люди ті, яким будуть до 1 січня не встановлені лічильними, вони не зможуть це зробити, їм відключать просто газ. Тому ми вимагаємо негайно поставити Закон про встановлення лічильників на голосування, до 1 січня врегулювати це питання всім ГРМ, і наступне, проголосувати і бюджет, і всі інші питання. І повернутись до переголосування по Закону про аудит, де було зафіксованокнопкодавство ганебне. ГОЛОВУЮЧИЙ.Острікова, будь ласка, одна хвилина. Шановні колеги, ми зараз розглядаємо уточнення до Закону про бюджет на 2018 рік. І я хочу звернути вашу увагу на кілька болючих питань, які напряму пов'язані з бюджетом, зокрема це і питання аграріїв, це і питання фермерів, це і питання обмеження наагродотації, які при голосуванні за бюджет поправки були вибиті лобістами. І тому ми вимагаємо вирішити питання сільського господарства, питання аграріїв, які сьогодні стоять і протестують проти таких обмежень, які введенні у Податковий кодекс по сої, соняшнику, ріпаку, а також ввести обов'язково у тіло закону обмеження 150 мільйонів в одні руки для отримувачів будь-яких видів дотацій, щоб унеможливити ситуацію, коли кілька агрохолдингів забирають всі дотації на себе. Також ми вимагаємо вирішити питання зарплат медиків, збільшити медичну субвенцію, тому що сьогодні перекривають лікарі дороги в Самборі, в Коломиї. Наступного року така ситуація буде по всій Україні. І, нарешті, вирішити питання лічильників. Я повторюю в черговий раз, колеги, якщо не всі почули. Зараз у нас два уточнення, яке ми можемо прийняти без голосування, це займе приблизно 45 секунд. Після того я поставлю пропозицію перенести питання по лічильниках, після двох голосувань по уточненнях. Чим довше ми виступаємо, чим довше ми дискутуємо, тим у нас менше шансів для того, щоб це питання вирішити. Від "Опозиційного блоку" заключний виступ –Вілкул, будь ласка.

Я прошу в залі виступати державною мовою, колеги. Наступне. Я вас дуже прошу, не робіть проблеми на пустому місці, не ламайте відчинені двері. Зараз питання безпеки. Для всієї держави питання безпеки є номером один. Це питання військових, уточнення в бюджет. І я ще раз наголошую, зараз буде одне голосування уточнення бюджету, потім без обговорення – податковий, потім – перенесення лічильників. Не пробуйте протистояти там, де немає жодних протистоянь. Це проста логіка. Будь ласка, Голуб, одна хвилина. Шановні колеги! Владислав Голуб, 197-й виборчий округ, Черкащина. Андрій Володимирович, якщо не знаєте, як діяти, то дійте по закону. Наш Закон України "Про Регламент Верховної Ради України" чітко передбачає, як усуваються неточності вже проголосованого закону. Я зупинюся на тому, що кожна окрема позиція має голосуватися окремо. А також я хочу звернутися до деяких своїх колежанок, які тут виступають з полум'яним спічем, що якщо у вас є претензії до закону, який прийнятий, вносьте, будь ласка, в порядку законодавчої ініціативи відповідні правки - і ми будемо по них визначатися. Бо у мене теж є бажання там збільшувати дотацію на Черкащині, у всіх іншихдепутатів-мажоритарщиків є відповідні теж пропозиції. Якщо ми зараз будемо з голосу додатково вносити якісь пропозиції, повірте, це не робить нас… інституційну спроможність парламенту недодає. Дякую за увагу. І пропоную продовжувати роботу Верховної Ради. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, прошу займати робочі місця, зараз відбудеться голосування.

Отже, я ще раз говорю, зараз буде голосування уточнення до бюджету, а потім пропозиція перенести Закон про лічильники. Якщо ви хочете поставити під ризик військовослужбовців, я буду вважати це провокацією і антиукраїнською дією. Я прошу сісти на робочі місця і взяти участь в голосуванні. Будь ласка, займіть робочі місця. Прошу зайняти робочі місця. Будь ласка, проголосуйте, а потім блокуйте. Спочатку підтримайте військових. Будь ласка, займіть робочі місця. Я ставлю на голосування пропозиції про усунення неузгодженостей у тексті прийнятого Закону України про Державний бюджет України на 2018 рік (№ 7000). Колеги, прошу всіх підтримати,підтримати українських військовослужбовців, прошу проголосувати. Підтримка військовослужбовців, ми щойно обговорювали це питання. Прошу проголосувати, прошу підтримати, підтримаємо військовослужбовців, підтримаємо сектор безпеки. Прошу голосувати. Прошу підтримати.

проект Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" щодо порядку встановлення лічильників споживачам природного газу (5722) перенесли і розглянули його після наступного питання про уточнення до Податкового кодексу. Приймається?

дивіться, колеги, не говоріть мовою сили, бо мова ультиматумів і сили призведе до того, що ми все завалимо. Увага, послухайте мене уважно! Послухайте мене уважно! Зараз, якщо ви будете мовою ультиматуму, одна сторона не проголосує іншу позицію, і інша не проголосує цю позицію. Зараз я ставлю на голосування, уважно, щоб потім не перепитували, перенести питання про лічильники, щоб ми його розглянули після уточнення до Бюджетного, Тоді ви, якщо ви думаєте… Це розгляд цього питання буде тривати 3 хвилини. Якщо ви зараз будете говорити мовою ультиматуму, Порошенка" , і ви не отримаєте голоси. Отже, я ставлю пропозицію: перенести розгляд законопроекту 5722, щоб ми його розглянули після уточнень до Податкового кодексу. Хто підтримує дану пропозицію, про газові лічильники, прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати, За-281 Ви знаєте, чому я говорю "не ламайтеся у відкриті двері"? Тому що депутати, яких не було на місці під час прийняття цього закону, сьогодні показують свою величезну прихильність до питання, яке і так всі підтримують. На роботу ходити треба! І ми б у вівторок прийняли і забули про той закон. А не робити комедії тут під час розслідування. Отже, як і вирішив зал, зараз ми голосуємо уточнення, а потім переходимо до лічильників. Прошу сісти на місце. Отже, колеги, 7 грудня 2017 року Верховною Радою України в цілому прийнято Закон України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році. Відповідно до статті 131 Регламенту Верховної Ради України нам необхідно усунути деякі неузгодженості у певних положеннях зазначеного закону. Пропозиції щодо усунення неузгодженостей вам роздано, ви всі їх маєте на руках. І я ставлю на голосування пропозиції, які внесені, про усунення неузгодженостей у тексті прийнятого Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році. Прошу голосувати, прошу підтримати. Нема такого, нема, спитайся. Прошу голосувати, прошу підтримати, колеги. Голосуємо уточнення, прошу підтримати, голосуємо, колеги, прошу підтримати.

для підписання і бюджету, і Податкового кодексу, і я сьогодні невідкладно їх підпишу, і передам на підпис Президентові. Дякую, колеги. Зараз ми переходимо до проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" щодо порядку встановлення лічильників споживачам природного газу (номер 5722). Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу підтримати за скороченою процедурою. За-228 І я запрошую до доповіді народного депутата України БабакАльону Валеріївну. Прошу максимально лаконічно доповідати.

Велика вдячність парламенту за таке оперативне рішення, і ми сподіваємося, що сьогодні ми зможемо реабілітуватись в очах українських громадян. І все краще, що було в Законі 5722-д, який був підготовленийконсенсусно практично всіма політичними силами парламенту, але який, на жаль, був завалений, все ж таки ми сьогодні зможемо врахувати в Законі 5722. Закон 5722, він був використаний як основа до 5722-д, тому пропонується просто підтримати підтримати його в тій редакції, яка є, але з деякими уточненнями. Зокрема, просимо уточнення внести про те, що термін, на який буде продовжена можливість встановлення квартирних лічильників газу, перенести з 1 січня 2018 року до 1 січня 2023 року. п'ять років, для того, щоб всі газові компанії могли через тарифи профінансувати квартирні лічильники газу. Інакше, якщо ми це не зробимо, то фізично не буде механізму їх фінансування встановлення квартирних лічильників газу. Тому, шановні, прохання, до тексту закону, який є, додати: в абзаці 4 пункту 1 частини першої статті 2 цифру "2018" замінити цифрою "2023";

Дякую. …щодо забезпечення індивідуальними лічильниками природного газу просимо прийняти законопроект 5722 за основну та в цілому з урахуванням щойно озвучених під стенограму доповнень та з техніко-юридичними правками. Дякую і прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви знаєте, у мене тільки питання про дводумство вчорашнє. Якщо є правки до закону, яким чином ви хотіли голосувати без обговорення, без виступів, я того не розумію. дивуюся з приводу того, як звучала ваша пропозиція. Від комітету запрошую до виступу представника комітету ЛеваПідлісецького.

встановлюють самостійно і з власної ініціативи встановлюють загальнобудинкові лічильники, і це призводить до непомірного збільшення вартості оплати за газ громадянами, які живуть у будинках, які обладнані лише газовими газовими плитами. Тому у нас було в комітеті кілька законопроектів, які при розгляді в комітеті було прийнято рішення сформувати з них один цілісний, який, власне, був номер 5722-д, але, на жаль, у вівторок не був прийнятий. Тому, враховуючи всю нагальну ситуацію і ці проблеми, які можуть скластися для мільйонів людей з 1 січня 2018 року, власне, комітетом було прийнято рішення підтримати Закон 5722, про який тільки що сказала Альона Бабак, і підтримати його за основу та в цілому, але з обов'язковим врахуванням правок з голосу, які були враховані в законопроекті законопроекті 5722-д. Зараз це така вимушена процедура, яка може врятувати ситуацію. І насправді законопроект є підтриманий всіма фракціями і всіма депутатами. Тому треба... закликаю всіх проголосувати і надати можливість людям нормально працювати і бути з газом з 1 січня 2018 року. Прошу проголосувати за основу і в цілому з урахуванням правок, озвучених під стенограму. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Регламент так дозволяє, так? Прошу, колеги, провести запис: два – за, два – проти. Отже, зараз перше даю слово Першому заступнику Голови Верховної Ради України Ірині Геращенко. Дорогі українці! Я би хотіла пояснити, що зараз відбувається в сесійній залі. У вівторок Верховна Рада України присвятила півтори години обговоренню надзвичайно важливих законопроектів відносно встановлення лічильників. Зверніть увагу, будь ласка, скільки депутатів, в тому числі з тих фракцій, які тільки що намагалися блокувати трибуну, і депутатських груп, в той час не були на робочому місці. І нам не вистачило тоді рівно два голоси для того, щоби прийняти це важливе рішення. Зараз, немає сумніву, що коаліція: і БПП, і "Народний фронт" – і інші фракції, які сьогодні прокинулися проголосують за цей законопроект. Але що відбувалося в залі сьогодні тут? ми мали йти по Регламенту, по порядку денному встановленому і голосувати два важливих законопроекти, які стосуються змін до бюджету в оборонному секторі, кілька депутатів, знову таки, від двох фракцій заблокували трибуну і влаштували справжній хай з вимогою поставити на голосування без обговорення. А що таке без обговорення? Це значить, що проголосували б законопроект, в який би не внесли необхідну правку про 2023 рік. Після цього лементу, криків, воплів, знову таки, ламання трибуни вийшли сюди і сказали: та, ні, треба ж виступити, треба ж оголосити, про що йдеться. Хоча і так було очевидно, що рівно після голосування нададуть слово і дадуть можливість нормально виступити і внести ці пропозиції. І зараз ці пропозиції прозвучали. А тепер ще з'ясувалося, що це потрібно обговорити. Тому до чого я тут закликаю. Давайте, будь ласка, останній наш по-суті робочий день цього року зробимо продуктивним і без шизофренії. Будемо йти по сценарію, але без шизофренії. До цього я вас закликаю.

трибуну,но група "Партії "Відродження" буде підтримувати цей законопроект, бо він дуже необхідний для людей і дасть змогу щось нашим людям зекономити. Давайте будемо голосувати і переходити далі до роботи. Дякуємо дуже за конструктив. Будь ласка, від Радикальної партії. Зараз ми всім дамо слово, хто записався, хто не записався, хоча говорили, що це треба прийняти без обговорення! Будь ласка, Олег Ляшко. Олег Ляшко, Радикальна партія. Питання лічильників, безумовно, важливе. Але давайте не імітувати, що вирішуєте всі проблеми людей, тому що не менше важливе питання – це вартість комуналки, відсотків свого доходу українська сім'я повинна платити за комунальні послуги. І якщо ми вирішимо проблему лічильників, не вирішивши проблеми зниження тарифів, це обманювати людей. Що пропонує команда Радикальної партії? Безумовно, лічильники мають встановлюватися індивідуально на кожну квартиру, щоб людина платила стільки, скільки споживає. Але яку ціну сьогодні українці платять за газ? Коли собівартість власного українського газу, максимум, 2,5-3 тисячі гривень, а ми платимо по 7200. А на Кіровоградщині он пропонує облгаз 9 тисяч гривень за тисячу кубів газу платить. Тому команда Радикальної партії вимагає від влади перегляду ціни на газ і встановлення об'єктивної, а не грабувати людей, прив'язавши ціну на газ до імпортного паритету. Ми добиваємося збільшення видобутку власного газу, тому що чим більше свого газу – це енергетична незалежність країни, і не треба купувати імпортний газ. Ключове: енергозбереження. У бюджеті на наступний рік 70 мільярдів гривень на субсидії - фактично на "консервацію" бідності і залежності, - і менше мільярда гривень на енергомодернізацію. Людям кажуть: "Ідіть в банк, беріть кредит, міняйте вікна, двері, ставте нові котли". Не дає банк кредит. Тому це має робитись за рахунок коштів державного бюджету. Енергомодернізація, енергозбереження, збільшення видобутку власного газу і головне – подолання корупційного енергоринку! Чи знаєте ви, що НКРЕКП знову намагається ввестиабонплату?! Щоб кожна українська сім'я на 300, на 400 гривень платила більше! Ми проти корупції на енергоринку, яка, внаслідок цього блокують, грабують українських громадян, збагачуючи олігархів! Дякую. Будь ласка, Максим Курячий від "Блоку Петра Порошенка". Пане Максиме, зараз спочатку "Блок Петра Порошенка", ви обов'язково виступите, шановний колего. Дякую. Шановні колеги, шановні народні депутати! більше 20 депутатів фракції підписались під цим важливим і актуальним законопроектом. Адже цей законопроект підтримує кожну українську родину. Цей законопроект припиняє можливість для комунального терору від підприємств природньої монополії. Я нещодавно був в нашому, в Дніпрі, в облгазі. Ви б подивилися, які ремонти там вони зробили! Там ремонти кращі, ніж в оперному театрі! Які крісла!Рожи от такі, червоні! Від них газом аж воняє! Але вони одночасно тероризують наших людей. І цей закон забороняє їм в односторонньому порядку встановлювати загальнобудинкові лічильники. Тільки індивідуальні для кожного абонента! Оце буде означати і якість, і зменшення споживання, і зменшення витрат кожної людини, і заощадження. Фракція підтримує, голосує за основу і в цілому, з урахуванням тих правок, які були щойно внесені в голосі. Голосуємо – за! ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Будь ласка, зараз "Батьківщина". І потім вам дві хвилини. Прошу вас. Так, звичайно, я ж говорю, зараз "Батьківщина"… (Шум у залі) Я оголошую… От ви подивіться, що знову відбувається у залі. Я говорю: будь ласка, зараз "Батьківщина". А із сектору "Батьківщини" іде: я записався першим чи четвертим. Так я вас запрошую. Ну, правда, давайте ми всі заспокоїмося. Будь ласка, Сергій Соболєв від "Батьківщини". Вам 2 хвилини. Дякую. забороняє, якщо хоча б одна квартира відмовляється назагальнобудинковий лічильник, він не встановлюється. Це добре і норма є ця. Друга норма, яка тут є: за рахунок коштів відповідних бюджетів. Наша поправка: ні з яких місцевих бюджетів ви нічого не маєте права тягнути. Досить це вже. Тому поправка є така: крім коштів місцевих бюджетів. І третя поправка, яка є сама ключова. Якщо громадянин за свій рахунок встановив лічильник наша поправка наступна – то до 1 січня 2019 року йому компенсується ця норма за рахунок оплати за газ. І це встановлює Кабінет Міністрів. Оце тоді буде справедливо. Інакше ми відстрочимо знову, ніхто не встановить лічильники, підійде 2023 рік - і знову ми отримаємо тільки будинкові лічильники без індивідуальних. Тому ми просимо дві поправки, крім коштів місцевих бюджетів, ви і так на них навантаження таке зробили, що їх просто зіб'єте. А якщо споживач оплатив, то до 1 січня 2019 року це компенсується із тарифу, який він сплачує. У законі це встановлює порядок Кабінет Міністрів. Оце поправки, які дозволяють і лічильники встановлювати, не встановлювати будинкові лічильники і справедливо компенсувати постановою Кабміну встановлення лічильників. Дякую за увагу. Дякуємо за важливі поправки. Рухаємо далі. Кілька фракцій не встигли записатися. Зараз по порядку надходження прохань: спочатку пан Шахов, потім пан Вілкул, і потім Максим Бурабак. Я оголосила вас після цього. Дякую. Шановні колеги, 114 округ, Луганщина, СергійШахов. Шановні колеги, 95 свердловин знайдено людьми в Луганській області, що качає газ. Я як народний депутат не можу добитися, хто сьогодні володіє цими свердловинами, які викачують газ, потім продають за кордон, а закордону нам сюди в країну по 7 гривень. Скажіть, будь ласка, люди стукаються і прохають про те, щоб сьогодні надали можливість, таки вижити тим територіям, які знаходяться сьогодні практично вже в окупації в олігархів, які качають газ з цих свердловин. Сьогодні ми проголосуємо і підтримаємо цей важливий законопроект, "Воля народу" підтримає. Але сьогоднішня ситуація з газом взагалі ні в які рамки не вписується. І я також звертаюся до Кабінету Міністрів, до всіх правоохоронних органів дати відповідь кому належить газ, свердловини газові в Луганській області. Дякую. Дякуємо. Будь ласка, зараз ОлександрВілкул, вас до слова запрошуємо. Олександр Вілкул, вас до слова. Мабуть, щось з мікрофонами вже, як не кричиш, то мікрофони не сприймають людської мови, нормальних децибелів в цій залі. Шановний народе України, "Опозиційний блок" буде голосувати за цейнадважливіший для людей законопроект щодо встановлення поквартирних лічильників за газ, тому що це стосується десятків мільйонів українців. І це дуже важливе соціальне питання. І дуже важливим для нас є те, щоб

Ми наполягаємо, щоб до сесійної зали були внесені наші законопроекти щодо мораторію на підвищення комунальних тарифів, щодо зниження комунальних тарифів на опалення, зниження комунальних тарифів на газ. тисяч продають людям газ український, 300 відсотків рентабельності. Куди ці гроші ідуть? На корупцію, звичайно, ідуть. Тому, шановні колеги, тут у нас зараз немає протиріч стосовно питання лічильників. Але я нагадаю, що всі п'ять фракцій, що є сьогодні в парламенті, вони всі складали коаліцію, і вони всі відповідальні за ці тарифи, за підвищення тарифів в три рази, в п'ять разів, в вісім разів. Але давайте хоч зараз об'єднаємося і підтримуємо людей, проголосуємо

хочу нагадати події минулого вівторка, коли ми розглядали такий же самий законопроект і не вистачило два голоси. То я звертаюся до авторів цього законопроекту. Було б працювати в залі і додати два голоси, і тоді б ми прийняли. Потім, по-друге, хотів би сказати інше. Шановні колеги, я так думав, що газ не пахне, у нього запаху немає. А тепер я бачу, що таки,да, він тут пахне, і даже тут смердить газом. А ця поправка, з голосу озвучена, що відстрочення встановлення лічильників і штрафування за це на п'ять років, то це що, допомога "Самопомочі" газовим олігархам чи як? То я хочу ще раз вам нагадати події вівторка. Було тоді голосувати за законопроект, який розробив профільний комітет, де були враховані всі пропозиції всіх фракції. Замість того ви вносите сьогодні, створюєте шоу в останній день для того, щоб відпрацювати всі аванси, які вам заплатили газові олігархи, і на п'ять років відстрочити встановлення лічильників. Допомагайте далі, "Самопоміч"! Газ не пахне, але сьогодні він отримав політичний присмак. Дякую. Від "Самопомочі" хто? Я не бачу. Бабак, будь ласка, одна хвилина. Олена, скажіть мені, як ви збиралися це без обговорення голосувати? Будь ласка, вам дві хвилини. Шановні колеги, зараз Різдвяний піст, не хочеться говорити образ, не хочеться бути злим, і я не буду. І не буду навіть говорити, коли зараз нас, вже "Самопоміч", я не знаю, втоптали, я не знаю, в що, з газом змішали, ще з чимось. Шановні, норма в 5 років відтермінування запропонована лише через те, що всі в цій залі сказали, що газові компанії з тарифу на розподіл газу повинні компенсувати встановлення лічильників індивідуального газу. Так? Всі розуміють, що таке 3 мільйони лічильників в квартирах по ціні, нехай буде оптом вони будуть купувати, це все одно приблизно до 2 тисяч, 1600 зараз НКРЕ рахує, 2 тисячі гривень це може коштувати. Це збільшення тарифу? Це збільшення тарифу, я вас запитую?! Але, якщо зараз інвестиційні програми, які будуть пораховані національною комісією, будуть вимагати збільшення тарифу, то це треба зробити в 2 роки чи краще розтермінувати на 5 років? Шановні колеги, парламент нехай визначається, який буде термін – чи 2021 рік, чи 2023. Давайте ми з вами з цього питання визначимося, але пропозиція була виключно для зменшення тягара на тариф з розподілу. Але абсолютно треба підтримати пропозицію "за виключенням фінансування місцевих бюджетів". Дякую. Левченко. Будь ласка, по хвилині Безбах і Левченко. Колеги, при цьому, я хочу зауважити, що на цю хвилину по суті в нас є три пропозиції. Перша – це сам законопроект, в якому є одна норма: з 2019 року. Друга пропозиція виступаючого доповідача: з 2023 року. Третя пропозиція Сергія Соболєва від "Батьківщини": з 2019 року. Четверта пропозиція - від Максима Бурбака, так само і від коаліції, це дві фракції це підтримують в основному, так само… Пане Максиме, 2019 у вас рік, з 2019 року? Теж з 2019 року. Тобто, по суті, ми маємо визначитися по трьом позиціям. Але нас штовхали, блокадою, голосувати без обговорення, незрозуміло за що. Ось, про що ведеться зараз, і це є несправедливо. Будь ласка, пан Безбах. за слово. Шановні народні депутати, я вас дуже прошу, давайте не будемо тут сперечатись, а давайте проголосуємо. Чому 10 років ми платили це в тарифі лічильники, і зараз нам кажуть, що нема грошей. Це по-перше. Друге. Якщо лічильник стоїть на домі, то сьогодні нема механізму, як його розподілити. І люди, які непользуються цим газом, будуть в десять разів більше платити. Навіщо воно треба? Давайте зараз проголосуємо, я вас благаю, щоб люди відзначили Новий рік. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, останній виступаючий перед підсумовуючим виступом панЛевченко, одна хвилина. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Безперечно, треба цю проблему вирішувати, але чомусь ця зала відмовляється вирішувати підґрунтя цієї проблеми. Звідки ця проблема взагалі взялася? А ця проблема взялася з того, що у нас зараз газорозподільчі компанії це є приватні монополії, приватні монополії, які діють виключно в інтересах отримання надприбутків своїх власників,олігархату. Так от нормально б сесійна зала, нормально б більшість народних депутатів мали б зробити що? Вони мали б повернути контроль держави України над газорозподільчими компаніями. І відповідний законопроект взагалі-то є в цій сесійній залі, ми, свободівці, зареєстрували відповідний законопроект, а його навіть не ставлять на обговорення. Тому так, це треба робити, але це чергове відтермінування Зараз питання вирішиться на кілька місяців, а потім все буде далі продовжуватися, тому що у нас монополізована економіка. Треба знищувати приватну монополію. Отже, колеги, ми завершили обговорення, і зараз буде озвучена позиція комітету. Від комітету я надам словоБєльковій, щоб вона озвучила правку, яка зможе об'єднати зал по цьому голосуванню. Зараз завершуються остаточні консультації. Зараз я надам слово Олі Бєльковій, і після того ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу дуже виразно під стенограму озвучити правку, яка могла б об'єднати зал під час голосування. Будь ласка, пані Оля, будь ласка. Шановні колеги! Після остаточних обговорень пропозиція підтримати Закон 5722 з уточненням терміну встановлення квартирних лічильників до 2021 року. Це перша правка. Друге. Виключення з тексту закону з джерел фінансування, всі джерела фінансування, крім коштів місцевого бюджету. третя річ. Чітко уточнити, що компенсація людям, які встановлять самостійно квартирні лічильники газу, буде відбуватися за рахунок тарифу на розподіл природного газу. Порядок компенсації встановлюється Кабінетом Міністрів для споживачів, які встановлять лічильники протягом 2018 року, компенсація має здійснитися протягом 12 місяців. Все. З такою пропозицією просимо підтримати проект закону. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже… Це пропозиція узгоджена? Пані Оля, узгоджена? Узгоджена, так? Отже, пропозиція узгоджена. І я поставлю на голосування правкою, яку озвучила під стенограму Бабак Олена Валеріївна. Прошу всіх зайти в зал, зайняти робочі місця і приготуватись до голосування. Готові, так? Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" щодо порядку встановлення лічильників споживачам природного газу (№ 5722) з поправками, які озвучила в заключному слові під стенограму народний депутат України Бабак Олена Валеріївна, за основу і в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати, з техніко-юридичними правками. Прошу голосувати, прошу підтримати. Прошу голосувати.

За-325 Закон прийнято. Все, колеги, про що я говорив півгодини тому, не ламайтесь у відкриті двері, ми це рішення могли прийняти ще півгодини тому. Отже, колеги, я хочу вам сказати, що о 12:30 я запросив у зал вихованців "Пласту", Національної скаутської організації України, які внесуть до парламенту Вифлеємський вогонь миру, і у Верховній Раді відбудеться традиційна передріздвяна церемонія передачі вогню з місця народження Ісуса Христа. Я сподіваюся, що це трошки вложить емоції в залі, які невідомо чому і як виникли, і ми зможемо після перерви повноцінно ефективно працювати і приймати рішення, які стоять на порядку денному, колеги. А зараз згідно Регламенту я оголошую перерву на 30 хвилин. О 12:30 прошу всіх прибути в зал для продовження нашої роботи.

Отже, перерва завершена і, шановні колеги, я хочу вам нагадати з 1986 року у всьому вільному світі існує прекрасна передріздвяна молодіжна акція: скаути з різних країн світу запалюють вогонь від лампадки у Вифлеємі на місці народження Ісуса Христа і роздають його скрізь, аби він до Різдва потрапив у кожну родину. Особливо цей вогник передають до храмів, лікарень, в'язниць та дитячих будинків. Українські пластуни розповсюджують цей вогонь в Україні.Знаково, Україні.Знаково, що вони повезуть цей вогонь і на передову для наших бійців і українських захисників, щоб воїни, які перебувають далеко від своїх родин, відчули дух Різдва. І я запрошую пластунів внести Вифлеємський вогонь миру до зали пленарних засідань. Будь ласка, прошу дати можливість зайти пластунам в зал. І прошу привітати оплесками пластунів. (Оплески)

Запрошую до короткого вітального слова Катерину Скороход, голову київського осередку "Пласту". Будь ласка. Для пластунів вже стало незмінною традицією щороку приносити Вифлеємський вогонь миру до Верховної Ради України. Для нас як для найбільшої молодіжної організації України це велика честь. Вифлеємськийвогонь є нагадуванням про народження Ісуса Христа і наближення Різдва. Для нас – це нагадування про тепло родинного свята. Від імені Національної скаутської організації України "Пласт" висловлюємо подяку почесному пластуну, людині, яка відроджувала "Пласт" в Україні, Голові Верховної Ради України Андрію Парубію за підтримку українського скаутського молодіжного руху. Також дякуємо за постійну підтримку депутатам, які є пластунами: Віктору Кривенку, ІгорюГузю, Ігорю Гриніву, Івану Крульку та Ярославу Маркевичу. Дякуємо!Дякуємо всьому міжфракційному об'єднанню, яке дбає про розвиток "Пласту" в Україні. Ваша підтримка є дуже важливою для нас. Ми передаємо Голові Верховної Ради цейВифлеємський вогонь як символ любові, добра і єдності. Дуже важливо, що сьогодні цей вогник засяє у Верховній Раді. Нехай він вас зігріває і дарує вам різдвяну радість!

Дякую вам. Дякую, колеги. бюджетному комітету, всім депутатам. Ми з вами другий рік підряд виділяємо п'ять мільйонів гривень на підтримку "Пласту". Це був перший рік, коли ці кошти були виділені. Хочу подякувати всім місцевим адміністраціям, і Львівській, і Рівненській за підтримку, яку вони здійснюють, і Київській. Дякую.

Дякую вам. І хай цеВифлеємський вогонь принесе мир, радість і в цей зал, і всій Україні, і всім українцям. Дякую вам. Але, колеги, ми переходимо до продовження нашого порядку денного. Я прошу всіх заходити у зал, займати робочі місця. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про Дисциплінарний статут Національної поліції України. І хочу нагадати, у нас зараз іде блок питань другого читання. Небагато там правок є, і ми будемо мати змогу зайти в питанняпарковок ще до обіду, якщо будемо діяти ефективно і злагоджено. я сподіваюся, що ми зможемо по правках проходити швидко і ефективно. Я прошу голову Комітету з правоохоронної діяльності зайти у зал і прошу всіх народних депутатів зайти у зал і приготуватись до розгляду.

Колеги, поки підходить... Паламарчук, будь ласка, я запрошую. Ми переходимо до проект Закону про Дисциплінарний статут Національної поліції України (4670), він стоїть наступний у порядку денному. І я запрошую до доповіді представника Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Паламарчука. Будь ласка, від трибуни доповідь. І авторів правок прошу приготувати до роботи.

Нагадую, цей законопроект був прийнятий Верховною Радою України у першому читанні 15 листопада 2016 року. Проектом пропонувалося затвердити Дисциплінарний статут Національної поліції України, який встановлює підстави та порядок притягнення поліцейських до дисциплінарної відповідальності, а також застосування до поліцейських заохочень. До комітету надійшло 211 пропозицій від народних депутатів. Загалом всі пропозиції від народних депутатів направлені на удосконалення законопроекту з урахуванням результату його обговорення під час розгляду в першому читанні та рекомендації і зауваження заінтересованих органів, зокрема Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро, Податкової міліції та науковців. За результатами опрацювання поданих народними депутатами пропозицій та поправок, а також пропозицій заінтересованих органів та науковців комітетом враховано, в тому числі частково, 102 пропозиції, відхилено 109 пропозицій. Врахованими пропозиціями частково виправляються недоліки законопроекту, який відповідно до норм Регламенту, законної процедури можуть бути виправлені на стадії підготовки до другого читання. Особливої уваги заслуговує необхідність на певний період залишення в силі Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ, норми якого поширюються на Національне антикорупційне бюро, Податкову міліцію та Державну кримінально-виконавчу службу. Також з метою надання часу МВС та Національній поліції для підготовки та затвердження необхідних нормативних правових актів набрання чинності Дисциплінарним статутом Національної поліції Українивідтермінувати на 3 місяці з моменту його опублікування. Обґрунтування підстави відхилення пропозицій народних депутатів наведені в порівняльній таблиці в основному в зв'язку із врахуванням пропозицій інших народних депутатів. За результатами опрацювання враховано та відхилено пропозиції… Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Закону України "Про Дисциплінарний статут Національної поліції України" (реєстраційний номер 4670) у другому читанні та в цілому. Тому прошу підтримати рішення комітету.

Дякую вам, Микола Петрович. І, колеги, я закликаю авторів правок, щоб ми швидко і ефективно змогли пройти. Я буду називати ті правки, які відхилені, хто буде наполягати, відповідно буде давати мені сигнал. 1-а. Паламарчук. Не наполягає. 3-я.Добродомов. Не наполягає. 5-а. Не наполягає. 6-а. Не наполягає.

Дуже дякую. Дана правка стосується… Я просто нагадаю нашим глядача і людям, які нас зараз дивляться, взагалі чого стосується цей Дисциплінарний статут. У нас вже два роки існує поліція, але досі не прийнято Дисциплінарного статуту. І якраз ідея полягає в тому, що нові принципи для нової поліції мають бути закладені в тому числі і до порядку притягнення їх до відповідальності. Тому мої правки в більшій частині спрямовані на те, щоб це був прозорий механізм, який захищав як і скаржників, так і поліцейських. Дана конкретна 35 правка вона стосується того, щоб сторона могла мати можливість для тих матеріалів, які не є закритими, тому що це можна становити підзаконним нормативним актом, знайомитися з матеріалами справи, наприклад, також мати отримувати правову допомогу отримувати правову допомогу і бути захищеним від переслідувань за свою позицію. Тобто це базові права, які я пропоную надати поліцейським. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дана поправка була відхилена комітетом у зв'язку з урахуванням поправки 37 і 38. Але я поставлю її на голосування, як наполягає автор. Хто підтримує поправку 35, прошу голосувати. Комітет її відхилив. Будь ласка. За-47 Рішення не прийнято. Колеги, я хочу ще повідомити, що зараз на екскурсії у Верховній Раді України перебувають учні з Рівненщини, села Кричильськ. І привітаємо учнів, які зараз є в нашому залі. Успіхів вам. (Оплески) І, колеги, я буду продовжувати зачитувати правки і прошу авторів правок уважно слідкувати. 46-а. Не наполягає. 47-а. 49-а. Олена Сотник. Будь ласка. 12:46:44 СОТНИК О.С. Дуже дякую. І 49-а, і 64-а одразу, мої поправки. Це поправки, які стосуються можливості поліцейським не виконувати злочинний наказ. Я нагадаю, що під час Революції Гідності – це дуже яскравий приклад, - якби в той момент ми мали Дисциплінарний статут, в якому чітко було б визначено такі можливості для поліцейського, я думаю, що була б зовсім інша ситуація. І ми тут, і я тут пропоную своєю поправкою чітко встановити, що наказ має бути, повинен бути законним, чітко сформульованим і не може допускати подвійного тлумачення. Це для того, щоб чітко захистити поліцейських, і вони могли ідентифікувати, що командир надає їм законний наказ, і вони можуть його виконувати або ідентифікувати незаконність наказу і відмовитись від його виконання. Дякую. Дякую вам. Хочу наголосити, що комітетом була ця пропозиція відхилена, оскільки комітет вважає, що вона врегульована статтею 8 Закону України "Про Національну поліцію". Але пані Олена наполягає на голосуванні, і тому я ставлю на голосування поправку 49 спочатку, а потім – 64. Перша – 49. Хто підтримує, прошу голосувати. Комітет її відхилив. За-53 Рішення не прийнято. Тепер поправку 64. Хто підтримує, прошу проголосувати. Комітет відхилив. Будь ласка. За-49 Рішення не прийнято. Наступна – 68-а. Включіть мікрофонЛевченкові. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Тут мова йде про види заохочень, які можуть бути застосовані до поліцейських. Цей перелік заохочень варто було б доповнити таким видом заохочення, як надання додаткової відпустки. А також, на мою думку, важливо визначити, що перелік відомчих заохочень, відзнак Національної поліції України та Міністерства внутрішніх справ затверджується безпосередньо Кабінетом Міністрів України. Тому що тут зараз просто є загальна норма, пункт 6: заохочення відомчими і заохочення відзнаками Міністерства внутрішніх справ України. Це дозволяє Міністерству внутрішніх справ створювати будь-які заохочення, які, вибачте, комусь там в голову прийдуть, зі стелі брати. Заохочення – це серйозні речі. Тим більше, що дуже часто використовуються різні матеріальні заохочення, зброя використовується як заохочення. це має бути регламентовано на рівні конкретного переліку, який буде затверджений Кабінетом Міністрів України. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, я ставлю на голосування поправку 68. Хто підтримує, я прошу голосувати, комітет її відхилив, будь ласка.

СергійЄвтушок, Рівненщина "Батьківщина". Я, пане Голово, не наполягаю на голосуванні даної поправки, а проте хочу сказати, що фракція "Батьківщина" буде підтримувати даний законопроект, оскільки він чітко регламентує діяльність поліцейських. Тобто створення цього документу такий, який називається статут, який чітко передбачає як нагороджувати поліцейських, як застосовувати до них певні якісь дисциплінарні А 78 поправка свідчить про те, що дисциплінарний статус Національної поліції України після частини третьої доповнюємо певним змістом. Подання про нагородження державними нагородами України, відзнаками Верховної Ради України та Кабінету Міністрів поліцейські, які проходять службу, навчаються у вищих навчальних закладах, за умови навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, здійснює, вносить міністр Внутрішніх справ України. Дякую. Ви не наполягаєте на голосуванні? Ні, добре. Колеги, давайте більш інтенсивно рухатися. 83-я. Не наполягає. 85-а. Не наполягає. 89-а. Не наполягає. 89-а,Левченко. Включіть мікрофон. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Положення проекту, за яким так звані інші - це так написано, - інші керівники поліції застосовують до підлеглих заохочення в межах прав, наданих їм керівником поліції, не узгоджується з вимогами Конституції України про те, що органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі і в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а не на підставі прав, які визначає певна посадова особа. Це є абсурдна норма, де написано "інші керівники поліції". Що таке "інші керівники"? Тобто будь-який керівник може надавати… може отримати право застосовувати будь-які заохочення для своїх підлеглих, якщо так вирішить керівник Національної поліції. Тому я пропоную замінити слова "інші керівники" на слова "керівники територіальних органів поліції". Тут буде тоді хоч якась, власне вважаючи, що дана правка охоплює цю існуючу редакцію. Але оскільки автор наполягає на голосуванні, я ставлю на голосування поправку 89. Хто підтримує, прошу голосувати. Комітет відхилив, нагадую.

Доцільно передбачити також і такі види дисциплінарних стягнень, як затримання у призначенні на вищу посаду, зняття занесеного прізвища з дошки пошани, оскільки вони передбачені серед переліку заохочень. Тобто в заохоченнях є момент, який пришвидшує на призначення на вищу посаду або отримання свого обличчя на дошці пошани, так? Чи прізвища. А в дисциплінарних чомусь немає. І взагалі логічно, що саме дисциплінарних стягненнях був таких механізм, як притримка просування певного кадра по службі як покарання за певні дисциплінарні поступки. Тому прошу, будь ласка, врахувати правку. Дякую. Зараз у нас йде 106 поправка на голосування, потім – ви. Будь ласка, шановні колеги, прошу голосувати 106 поправку зараз, народного депутата Левченка. Комітет її відхилив.

112 поправка вона стосується в першу чергу можливості фізичної особи, яка подала… або юридичної особи, яка подала скаргу на дії поліцейського розуміти, як відбувається безпосередньо розгляд її скарги, які є наслідки розгляду цієї скарги, фактично запроваджує абсолютно цивілізований спосіб, коли громадянин, який звертається з цією або іншою скаргою або юридична особа, може відповідно відслідкувати результати і може пересвідчитися в законності рішення, яке буде винесено на підставі його скарги. Тому така двостороння участь, вона є абсолютно виправданою з точки зору і справедливості, і прозорості діяльності поліцейських органів. Прошу підтримати дану поправку. Будь ласка, голосуємо за цю поправку номер 112 пані Сотник. За-62 Не набрала необхідної кількості голосів. Зараз ми рухаємося по правках і підійдемо до вашої, 114-а зараз. 113-я на підтвердження. Будь ласка, пануБерезюку мікрофон увімкніть. 12:56:17 БЕРЕЗЮК О.Р. Ми зараз приймаємо закон, який потрібен поліції. А ми щойно отримали інформацію про поліцейські репресії в державі. Щойно арештований керівник Запорізької обласної організації "Самопомочі" пан Влад Марченко і керівник фракції міської в Запоріжжі Дар'я Трухан. Вони заарештовані харківською прокуратурою і київським СБУ, який напряму контролюється Адміністрацією Президента. Репресії в цій країни набирають тільки обертів. Це є жахливо і недопустимо. Ми вимагаємо негайного втручання якісних… ще представників правоохоронних органів, які збереглися в цій країні. Я так розумію, це була не на підтвердження поправка, а заява. Шановний пане Олеже, ми вас почули. Прохання, щоби тоді після закінчення все-таки обговорення законопроекту робилися заяви від фракцій. Рухаємося далі. 114-а,Добродомов. Не наполягає. Добродомов, 115-а. Не наполягає. Далі. Ірина...Нет, це Ігор Луценко, да? Чи Ірина Луценко? Ігор Луценко, 119-а. Не наполягає. Купрієнко. Не наполягає. Левченко, 112-а. Будь ласка, мікрофон. Законопроект говорить про те, що дисциплінарна комісія формується з поліцейських та працівників поліції, які володіють відповідними знаннями та мають досвід, необхідний для ефективного проведення службового розслідування. Ну, загальне твердження, яке, по суті, зробить цю дисциплінарну комісію, яка має контролювати поліцейських, повністю підконтрольним… керівниками поліцейських, власне кажучи. Тому варто встановити, що залучення громадськості до формування дисциплінарних комісій є обов'язком, а не правом, що забезпечить їх більшу об'єктивність та прозорість. Також доцільно внести доповнення щодо кількісного складу членів дисциплінарної комісії, а також узгодити положення частини другої статті 15 з положеннями статті 69 Закону України "Про державну службу". Тому ми пропонуємо, щоб дисциплінарна комісія діяла у складі 6 членів: двох поліцейських, двох представників виборчого органу первинної профспілкової організації, а також працівників поліції, обраних на загальних зборах, конференції працівників поліції відповідно територіального органу поліції, а також двох представників представників громадськості, які мають досвід роботи у сфері державного управління. Ця дисциплінарна комісія має бути реальною комісією, яка би, справді, була незалежною... Зараз ми голосуємо поправку 122, народного депутатаЛевченка. Комітет її відхилив. 44 народних депутати підтримали. Не проходить ваша поправка. Рухаємося далі. 123-я народного депутата.... 125-а, Сотник. Будь ласка, мікрофон. Дякую. Поправка 125. Ми насправді з колегою Левченко тут співпадаємо. Я все ж таки думаю, що було б правильн, і це б підсилило, напевне, в тому числі поліцію і дало можливість підсилити і питання довіри до поліції, якби в цих комісіях у випадку, якщо справи не стосуються державної таємниці або розкриття якихось… якоїсь інформації, яка, наприклад, є таємницею слідства, щоб в таких дисциплінарних комісіях під час розгляду таких дисциплінарних проваджень, все ж таки була… мала можливість участі громадськість, яка безпосередньо здійснює і моніторинг за дотриманням прав людини під час здійснення поліцією її функцій, і які б фактично змогли, з одного боку, захистити і поліцейських від свавілля можливого всередині, якщо таке буде можливим, і захистити людей, щоб були чесні рішення відповідно до поданих скарг. Зрозуміло ваше роз'яснення. Колеги, ми голосуємо за поправку 125, народного депутата Сотник. Комітет її відхилив.

Ця поправка знов-таки стосується формування дисциплінарної комісії. І я хотів би зазначити, що, на превеликий жаль, ми бачимо, що сесійна зала разом, де керує олігархічна більшість, не має жодного бажання робити, справді, прозорі дисциплінарні комісії органах поліції. Ми побачимо внаслідок формування таких дисциплінарних комісій прописано в законопроекті, побачимо подальший тотальний одобрямс, коли… якщо керівник скажімо, з тим, на кого треба накласти дисциплінарне стягнення, то для того, на кого треба накласти стягнення, все буде нормально, жодного покарання не буде. І навпаки, коли люди, які нічого не зробили абсолютно поганого, їх будуть пресувати, як зараз роблять повністю повністю в ручному режимі. Тому такі речі є абсолютно неприйнятними, і я наполягаю все ж таки ще раз, щоб Верховна Рада висловила свою позицію щодо реформування справжніх прозоро дисциплінарних комісій, а не таких "ручних", як прописано в законопроекті. Голосуємо за 126 поправку народного депутатаЛевченка. Комітет її відхилив. 48 голосів набирає. Немає необхідної кількості. Купрієнко, 139-а. Наполягає? Не наполягає. У нас вже не так багато залишилось, колеги. Потихеньку просимо повертатись всіх до сесійної зали, хто ще поки що знаходиться в кулуарах. 151-а, Сотник. Не наполягає.

168-а, Сотник. Будь ласка, мікрофон. 13:02:53 СОТНИК О.С. Дуже дякую, пані головуюча. 168 поправка, добре, якщо навіть не погодились з тим, що в комісіях має бути громадськість. Але принаймні якщо ми говоримо все ж таки про те, що ми змінюємо стандарти і про те, що права людини і людина є в центрі, в тому числі і реформи, правоохоронної реформи, то логічно було б, принаймні, засідання, там, де немає оголошення або державної таємниці, або таємниці слідства, щоб ці засідання були відкриті. Щоб громадськість могла прийти, послухати, подивитись. У нас більше судових засідань є відкритими і є можливість відвідувати ці засідання. Чому ж тоді фактично засідання по розгляду дисциплінарних стягнень мають бути закритими? Це, ще раз підкреслю, підвищило б все ж таки рівень довіри в суспільстві до поліцейських органів, до правоохоронних органів. Тому прошу підтримати дану поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо за поправку 168 народного депутата Сотник, комітет її відхилив. 53 депутати. Не підтримана ваша поправка. Наступна - також народного депутата Олени Сотник, 185-а. Не наполягає. Левченко, 186-а. Будь ласка, мікрофон. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Положеннями частини четвертої цієї статті, де передбачено, що "інші керівники застосовують дисциплінарні стягнення в межах прав, визначених керівником поліції", потребує зміни. Адже відповідно до Конституції України (стаття 19) органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а не на підставі прав чи повноважень, визначених керівником поліції. Тому межі дисциплінарних прав керівників повинні бути визначені не керівником Національної поліції, а цим статутом, оскільки він для цього і призначений. Знов-таки це так само, як стосується заохочень, так само і стосується стягнень. Ви прописуєте таку норму: "інші керівники застосовують дисциплінарні стягнення в межах прав, визначених керівником Національної поліції України". Що це за маячня! Тобто керівник Національної поліції України має право наділити керівника керівника будь-якого рівня правами застосовувати дисциплінарні стягнення. Це абсолютно неправильно і насправді це незаконно. Тому ми пропонуємо уточнити, що це мають бути керівники територіальних органів поліції. Дякую. 186 поправку зараз голосуємо, яку комітет не підтримав,Левченка. 51 голос. Не підтримана ваша поправка. Наступна – 195-а, Сотник. Не наполягає. Три останні поправки залишаються. 199-а, Сотник. Не наполягає. 201-а. Мікрофон Сотник. Дякую, пані головуюча. Це остання поправка, на якій я наполягаю. Вона стосується того, що у нас тут радянська вводиться така система, точніше повертається, бо залишається оголошення наказу про дисциплінарне стягнення перед всім складом. Я думаю, що ми все ж таки цивілізована країна європейська, це є пережитокрадянщини і треба його прибрати. Але я б хотіла подякувати комітету за те, що більшість моїх поправок все ж таки була врахована. Ми, дійсно, намагалися зробити цей Дисциплінарний статут максимально європейським, з одного боку, захистити поліцейських, з іншого боку, дати можливість людям захищати свої права у випадку свавілля поліцейських. І я дуже сподіваюся, що це тільки перший крок, і в майбутньому поліція стане ще більш відкритим органом влади. І все ж ті поправки, які не були враховані, зокрема щодо участі громадськості, щодо можливості ознайомлюватись з матеріалами справи, участі самого скаржника, будуть в майбутньому все ж таки змінені. Дякую. Дякуємо вам, шановна пані Олено. Ми ставимо зараз на голосування поправку 201, народного депутата Олени Сотник. Комітет її не підтримав. Прошу визначитися. 13:07:27 За-54 54 голоси. Не підтримана ця поправка. Колеги, на цьому ті поправки, на яких наполягали автори і які не були підтримані комітетом, закінчилися. По суті, ми зараз будемо переходити до голосування. Ми дамо зараз слово підсумовуюче представнику комітету шановному пану Паламарчуку. Я прошу сесійну залу зараз уже зосередитися перед голосуванням. І, колеги, будь ласка, повертайтеся до сесійної зали. Дуже важливий законопроект, у нас сидить тут керівництво Національної поліції, яке очікує цього голосування. Це Дисциплінарний статут, по суті, роботи наших нових правоохоронних органів. І тому важливо тут підтримати. Я звертаюся ще раз до колег повертатись до сесійної зали. Я прошу зараз так само секретаріат дати оголошення, що ми переходимо до першого голосування після перерви. І, будь ласка, зараз слово пану Паламарчуку для підсумовуючих ваших заяв. Шановні колеги, сьогодні ми приймаємо законопроект - це дуже важливий законопроект, - який дасть можливість Національній поліції заохочувати працівників, а також приймати до тих працівників, які працюють погано, стягнення. І це дасть можливість навести лад, це є інструментарій керівництва поліції, навести лад в своїх рядах. Це дуже важливий законопроект, і я впевнений в тому, що ми повинні надати такий інструментарій поліції. І я впевнений в тому, що сьогодні цей законопроект буде прийнятий. Прошу підтримати даний законопроект. Дякую. Дякую, колеги. Отже, ми завершили обговорення. Я прошу усіх заходити в зал. І хочу наголосити, що в зв'язку з вимогою фракцій після голосування за даний закон я ще раз поставлю пропозицію включити в порядок денний сесії проект Закону 7363, 7363-1 і 7363-2. Отже, після голосування я поставлю ще раз пропозицію включити в порядок денний сесії цей законопроект, який не добрав кілька голосів. І я прошу всіх заходити в зал займати робочі місця, ми переходимо до прийняття рішення.

Колеги, я ще раз сформулюю позицію, що після голосування за проект Закону про Дисциплінарний статут Національної поліції України (6740) я ще раз поставлю пропозицію включити в порядок денний сесії 7363, 7363-1 і 7363-2. Почута позиція? Після голосування я ще раз поставлю включення в порядок денний сесії. Ми не можемо перервати розгляд питання. Розгляд, повернутись ми не зможемо після іншого голосування. Якщо є бажання в когось завалити роботу Верховної Ради України, це ваше не тільки політичне рішення, а ще і ваша політична відповідальність. Отже, ще раз наголошую, що після голосування за цей закон я поставлю ще раз пропозицію включити в порядок денний сесії 7363. І я прошу всіх приготуватися до голосування. Можемо переходити до голосування? Колеги, фракції? Голови фракцій вже всі на місцях? Прошу запросити в зал. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про Дисциплінарний статут Національної поліції України (№ 4670) за пропозицією комітету в другому читанні та в цілому. Прошу проголосувати. Прошу підтримати, колеги. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. За-163 Рішення не прийнято. Я поставлю раз на повернення, прошу зайти в зал і зайняти робочі місця. Якщо не буде голосів, я буду пропонувати, щоб ми направили в комітет на повторне друге читання. Прошу показати по фракціям. "Блок Петра Порошенка" – 30, "Народний фронт" – 70, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 16, Радикальна партія Олега Ляшка – 15, "Батьківщина" – 5, "Воля народу" – 2, "Партія "Відродження" – 12. Отже, колеги, я поставлю раз на повернення. Якщо не буде голосів, буду пропонувати повернути в комітет. Отже, я ставлю на голосування проект закону, повернення до розгляду в другому читанні проекту Закону про Дисциплінарний статут Національної поліції України (№ 4670). Прошу підтримати повернення до розгляду законопроекту. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги.

підхід. Неприйнятний, вважаю, такий підхід, коли політичні дебати роблять заручником українську Національну поліцію. Вважаю це неприйнятним. я ставлю зараз на голосування пропозицію... Прошу, будь ласка, Артур Герасимов, одна хвилина. Прошу пояснити позицію. Шановний пане Голово, шановні колеги, шановні виборці! Як ви бачили, сьогодні на голосування був поставлений законопроект 7363 про деконцентрацію і боротьбу з рейдерством в сфері земельних відносин. Це закон, який реально боре корупцію в цій сфері, який допомагає налагодити ситуацію в цій сфері, він, на жаль, не був підтриманий в цій залі. Тому, окрім цього, як ви бачили, сьогодні не був включений в порядок денний законопроект 6675, який стосується звільнення від електронного декларування громадських організацій активістів. Тому фракція "Блоку Петра Порошенка" вимагає повернутися і включити в порядок денний законопроект 7363 продеконцентрацію у сфері земельних відносин, а також законопроекти 6675 і 6674, сьогодні проголосувати в першому читанні по звільненню від електронного декларування громадських активістів. Дякую. До моменту голосування цих законів фракція "Блоку Петра Порошенка" не буде голосувати за жоден закон в цьому залі. Дякую. колеги, не кричіть. Оскільки ситуація є неординарна, я дам кожній фракції по хвилині виступити. Отже, зараз одна хвилина - Леонід Ємець, будь ласка. Потім одна хвилина - Олег Ляшко, потім - ІванКрулько. Я кожній фракції дам по хвилині. Валерій Писаренко. По хвилині, будь ласка. Шановні колеги! Леонід Ємець фракція "Народний фронт". Я хочу пояснити позицію нашої фракції, яка, по-перше, полягає в тому, що ми абсолютно підтримуємо і завжди стояли на принципах децентралізації. Але є норми Конституції, через які наша фракція не може дозволити собі переступити, а саме даним законопроектом пропонується, що органи місцевого самоврядування приймають рішення, в тому числі про зміну цільового призначення землі, яка знаходиться поза межами, на якій розташовані органи місцевого самоврядування. Стаття 13 Конституції України дуже чітко визначає, що органи місцевого самоврядування діють в межах, визначених саме нашим основним законом Конституцією. Стаття 142 і стаття 143 Конституції визначає, що органи місцевого самоврядування управляють лише майном, що є в їх комунальній власності. норми Конституції не дозволяють в такому вигляді приймати цей законопроект, тому що органи місцевого самоврядування Конституцією позбавлені можливості… 30 секунд, будь ласка. 13:15:19 ЄМЕЦЬ Л.О. Власне, саме на цьому ґрунтується позиція нашої фракції, за якою ми, з усією повагою ставлячись до самої ідеї, але не можемо підтримати даний законопроект. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Олег Валерійович Ляшко, одна хвилина. Це обмін думками, це не обговорення. Олег Ляшко, Радикальна партія. Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект, який надає право районним державним адміністраціям розпоряджатися землями. Ми категорично не підтримуємо цей законопроект, оскільки це йдеться про узурпацію влади. Ми пропонуємо, щоб землею розпоряджалися об'єднані територіальні громади, сільські ради і місцеві жителі, а не Президент Порошенко і його наглядачі в областях і в районах. Тому команда Радикальної партії зареєструвала альтернативний законопроект, який дає можливість отримати землю учасника визвольної війни на сході, який дозволяє отримати

Іван Крулько від "Батьківщини", одну хвилину. І переходимо до голосування. Я прошу всіх зайти в зал… Писаренко потім, так. І прошу всіх заходити в зал. Будь ласка, одна хвилина. 13:18:01 КРУЛЬКО І.І. ІванКрулько, фракція "Батьківщина". По-перше, я хотів би сказати, що це було висловлено з боку президентської фракції не позиції, а поза. Не можна ставати в позу, коли потрібно дійсно голосувати законопроекти, які сьогодні повинні забрати електронні декларації від громадських активістів. Є законопроект, зареєстрований 6271, автор – Юля Тимошенко і ряд інших народних депутатів, які є в цьому залі, давайте його голосувати. Що стосується землі. Пропозиція і позиція "Батьківщини" однозначна: органи місцевого самоврядування, громади повинні розпоряджатися землею як в межах, так і поза межами населених пунктів. І не можна, щоб районні державні адміністрації втручалися в цей процес. А взагалі требарайадміністрації скасовувати, як абсолютно непотрібний рудимент в нашій історії. Мусять громади всі свої питання самостійно вирішувати, тому "Батьківщина" не буде такі речі підтримувати. А громадських активістів треба виключати з е-декларування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, заключний виступ. І потім голосування. Валерій Писаренко – одна хвилина. І прошу заходити в зал. Дякую. Шановний пане Голово, шановні колеги, хочу сказати, що ми за те, щоб розглядати законопроект, який регулює питання земельні. І наш колега Олег Кулініч дуже багато законопроектів з цього приводу подавав, але, на жаль, не доходять руки до цього у зали. І дуже шкода бачити, що сьогодні у нас то одна, то інша фракція виходять і шантажують залу задля того, щоб проголосувати той чи інший законопроект. Навіщо нам Погоджувальна рада? Навіщо наради у Голови, спікера, коли ми з вами формуємо порядок денний, якщо можна після цього вийти і сказати: "Якщо не буде по-нашому, то ми не будемо голосувати"? Тоді давайте взагалі не ставити питання про порядок денний. Ми пропонуємо завершити голосування і перейти до розгляду питань порядку денного. А також хочу нагадати, що сьогодні було зафіксовано неперсональне голосування по 6016-д, і ми з вами не переголосували. Тому давайте рухатися Дякую. про Дисциплінарний статут Національної поліції України я повторно поставлю пропозицію на голосування включення в порядок денний сесії. Але включиться воно чи ні, це позиція залу. У мене як Голови Верховної Ради України немає кнопки "226", я не можу перервати розгляд питання, я не можу це поставити до завершення розгляду питання. Тому зараз я хочу наголосити, особливо авторам наступних законопроектів, а я нагадаю, наступний законопроект - про публічні закупівлі, а потім – пропарковки. Якщо зараз цієї ситуації не зможемо вийти, це буде означати, що робота буде фактично заблокована. І тоді прошу всіх тих народних депутатів, які до мене зверталися з проханням по парковках, брати відповідальність на себе за зрив роботи Верховної Ради України. Отже, зараз ми завершимо розгляд 4670, а після того я, як обіцяв, повторно поставлю пропозицію включення в порядок денний сесії 7363, 6675, і зал буде визначатись. Це справедлива позиція, колеги? Справедлива. Законна? Законна. Переходимо до прийняття рішення. Мені буде дуже прикро, якщо нам доведеться відхилити Закон про Дисциплінарний інститут Національної поліції, який готувався довший час робочою групою, із-за політичних непорозумінь, із-за політичних конфліктів в залі. Отже, я ставлю ще раз на голосування пропозицію повернутися до голосування за проект Закону про Дисциплінарний статут Національної поліції України. Колеги, прошу підтримати, прошу проголосувати уважно кожен голос. Прошу підтримати, прошу голосувати. Прошу підтримати. За-191 Я поставлю наступну пропозицію: в комітет на повторне друге читання. І я прошу, колеги, усіх цю позицію підтримати. Я передбачаю, що якщо треба, ми цю позицію не підтримаємо, нам взагалі буде неможливо вийти на будь-яке рішення. Тому я прошу підтримати пропозицію: в комітет на повторне друге читання. Я прошу всіхзмобілізуватися і прошу усіх підтримати. Отже, я ставлю на голосування пропозицію проект Закону про Дисциплінарний статут Національної поліції України (№ 4670) направити в комітет на повторне друге читання. І я прошу усіх підтримати і підтримати нормальний розвиток роботи. Прошу голосувати, прошу підтримати. Кожен голос має значення. Прошу уважно голосувати, прошу усіх взяти участь в голосуванні. Прошу підтримати, голосуємо, колеги.

включення в порядок денний сесії проект закону 7363, 7363-1 і 7363-2. Хто підтримує дану пропозицію, прошу проголосувати включення в порядок денний сесії. Прошу голосувати, хто підтримує дану позицію.

За-117 Рішення не прийнято. Наступну, як і обіцяв, я ставлю пропозицію включити в порядок денний сесії проект Закону 6675. І наступний буде знову Барни. Прошу. хто підтримує, прошу. це тільки включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Прошу голосувати, хто підтримує.

Колеги, тепер я вчергове поставлю законопроект Олега Барни. Дуже вимагають одну хвилину, і я піду назустріч і дам слово… Кому дати, скажіть. Скажіть двоє. Ні, комусь одному. Одна хвилина. Будь ласка. зміни до бюджету, які дадуть можливість не використані в цьому році кошти соцекономрозвитку, Державного фонду розвитку перевести на наступний рік. Кожен з вас фінансує десь якісь об'єкти: соціалку, дитячі садки, школи. У кінці року ці гроші вернуться назад і з нового року повторно процедури, повторно тендери і повторно трата часу. Давайте проголосуємо включення до порядку денного, прийняття рішення по цьому закону важливому, щоб місцеві громади мали об'єкти нормальні, щоб діти були забезпечені теплом, їжею, доглядом. Щоб українці жили нормально в рідній хаті і зустрічали Новий рік. Дякую. Колеги, я ставлю на голосування пропозицію включити в порядок денний сесії і при можливості сьогодні прийняти рішення по проекту Закону 7410. Прошу проголосувати. Прошу підтримати включення в порядок денний сесії.

Добре, я поставлю ще раз 7410 - включення в порядок денний сесії. Хто підтримує, я прошу голосувати.

187, колеги. Колеги, до мене звернувся голова фракції "Блоку Петра Порошенка". Де Артур Герасимов? Колеги, у мене є заява про перерву. Але мені важливо, чи перерву заміняють на виступ, чи, власне, беруть перерву. Будь ласка, голова фракції "Блоку Петра Порошенка". Чекають. Казали, піднесуть. Отже, заяви немає, так? Заяву дайте. Дайте заяву. у нас наступний стоїть закон: проект Закону про безпечність та гігієну кормів (2845). І я пропоную перейти до його розгляду. І я запрошую до доповіді заступника… Є вже заява?Заява на перерву. Артур, заяву мені треба давати. Зараз, секундочку. Колеги, до речі, я хочу ще зробити оголошення, поки йдуть наші дебати, що о 14 годині буде перегляд фільму "Кіборги" у нас, на другому поверсі, на третьому поверсі, в приміщенні Верховної Ради України. І я прошу всіх народних депутатів взяти участь в перегляді фільму, хто його ще не бачив в кінотеатрах. А зараз я отримав заяву від двох фракцій: від фракції "Блоку Петра Порошенка" і фракції "Відродження" – про оголошення перерви на півгодини. Оскільки цей час співпадає з завершенням ранкового пленарного засідання, зараз єопів на другу, я оголошую не заміну на виступ, а реальну перерву на 30 хвилин. І, разом з тим, я оголошую ранкове засідання Верховної Ради України закритим. Нагадую, що у другій годині фільм і презентація фільму в приміщенні Верховної Ради України. Прошу всіх прибути о 16 годині в зал для продовження розгляду питань порядку денного. Дякую, колеги. До зустрічі.